za neke točke nisu još sve pripreme napravljene, ali je sve pripremljeno vezano na točku dnevnoga reda - Statut Hrvatske radiotelevizije I to se odnosi na novi tekst od 9. svibnja koji smo primili. Podnositelji su Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a. Sukladno Statutu Programsko vijeće i Nadzorni odbor HRT-a podnijeli su na potvrđivanje Zakon i temeljem Zakona o Hrvatskoj televiziji, na potvrđivanje ovaj Statut. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Raspravu su proveli 2 odbora, i to Odbor za informiranje, informatizaciju i medije te Odbor za zakonodavstvo. Izvješće sa sjednica odbora primili smo na klupe ovdje. U ime predlagatelja ovdje su uvažena gospođa Nada Zgrabljić Rotar predsjednica Programskog vijeća HRT-a i uvažena gospođa Silvija Luks Kalogjera predsjednica Nadzornog odbora HRT-a. Ja ih pitam da li žele uvodno još obrazložiti? Da. Izvolite uvažena gospođa Nada Zgrabljić Rotar. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani zastupnici i zastupnice. Drago mi je što imam priliku ovdje u ime predlagača Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a predstaviti samo ukratko postupak donošenja Statuta Hrvatske radiotelevizije. Samo kao podsjetnik na dugi posao koji se pripremao dosada dok se ovaj završni konačni prijedlog našao pred vama. Sukladno članku 49. stavka 2. Zakona o HRT-u Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a donijeli su na prijedlog privremenog Glavnog ravnatelja HRT-a gospodina Josipa Popovca na drugoj zajedničkoj sjednici održanoj 5. travnja 2011. Statut HRT-a te su ga 8. travnja dostavili Hrvatskom saboru na potvrđivanje. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora je na sjednici održanoj 13. travnja donio zaključak kojim se podržava donošenje odluke o potvrđivanju Statuta HRT-a. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 4. svibnja predložio je Hrvatskom saboru da potvrdi navedeni Statut na koji nije imao primjedaba. Vlada Republike Hrvatske je 5. svibnja dala mišljenje u kojem je predložila da se izvrše izmjene u tekstu Statuta prema primjedbama iznesenim u navedenom mišljenju. Sukladno navedenom mišljenju Vlade RH Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a na svojoj trećoj hitnoj zajedničkoj sjednici održanoj 9. svibnja donijeli su Statut u kojem su izvršene predložene izmjene i usvojene jednoglasno, tim više što su bile više tehničke nego suštinske prirode. I istoga dana novi tekst Statuta dostavljen je Hrvatskom saboru na potvrđivanje. Hvala vam lijepo. Nadam se da će ovaj Statut odgovarati svima i da će biti usvojen. Hvala lijepo. Rotar. A sada kao supredlagačica, u ime supredlagača i uvažene gospođa Silvija Luks Kalogjera. Dobrodošli u Sabor i evo dajem vam riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvažene zastupnice i zastupnici. Kao što vas je već izvijestila uvažena gospođa Zgrabljić koja kao primus interpares obnaša dužnost predsjednice Programskog vijeća HRT-a ovaj Statut je po svim procedurama prihvaćen no on, taj Statut koji je pred vama nije idealan i nije lišen nekih profesionalnih nelogičnosti. On je usklađen, što je bitno za vas kao one one koji su donijeli zakon usklađen je sa svim relevantnim zakonima Republike Hrvatske zahvaljujući prije svega odlučnosti i stručnosti Hrvatske vlade, da se odmah bez odlaganja provode svi zakoni i podzakonski akti koji su usklađeni sa europskom stečevinom. Statutom nije predviđeno restrukturiranje glomaznog HRT-a što ste mogli primijeniti u tekstu zakona osim u nekim naznakama jer restrukturiranje koje Vlada tražila od HRT-a u više navrata, a posljednji put odlukom od 17. siječnja ove godine nije obavljeno. Nadzorni odbor i moja malenkost na dužnosti predsjednice, vašom odlukom i vama sam odgovorna do sada je održao 7 sjednica poštujući Zakon o HRT-u mi smo se bavili nejasnoćama, i nelogičnostima u financijskom poslovanju nacionalne televizije koja ima sve manje novca za proizvodnju programa te davali upute i zahtjeve privremenom ravnatelju a statutom smo se bavili samo u onom dijelu iz kojeg proizlazi financijska odgovornost buduće uprave HRT-a. Upravo o toj budućoj upravi ovisi kada će se ona dogoditi, kada će biti izabrana ovisi vaša odluka. Unatoč nesavršenosti koje ovaj Statut ima ima jer svi zakoni i podzakonski akti kasne za životom ja vas molim u ime djelatnika HRT-a da usvojite ovaj Statut kako bismo mogli pristupiti izboru nove uprave zbog budućnosti. Hvala vam. Hvala lijepo gospođi Luchs. Ovdje je u ime Vlade gospođa Nina Oguljan, želi li ona uzeti riječ? Ne. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ. U ime Odbora za informiranje i informatizaciju i medije uvažena kolegica zastupnica Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 40. sjednici održanoj 12. svibnja 2011. godine Statut Hrvatske radiotelevizije novi tekst kojeg je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavilo Programsko vijeće HRT-a i nadzorni odbor HRT-a aktom od 9. svibnja 2011. godine. Odbor je navedeni Statut razmotrio kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predsjednica Nadzornog odbora HRT-a istaknula je da je ovaj novi tekst Statuta donesen na 3. zajedničkoj sjednici Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a. U odnosu na prethodni tekst Statuta razlike su samo nomotehničke prirode. U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na novi tekst Statuta Hrvatske radiotelevizije. U raspravi članovi Odbora iznijeli su mišljenje da je Statut dobar i da su pogreške nomotehničke prirode izmijenjene a da se pri tom nije promijenila suština Statuta te da je on u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno sa 8 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: Podržava se donošenje odluke o potvrđivanju Statuta Hrvatske radiotelevizije. Hvala. lijepo. Drugi odbor nema potrebe. Prelazimo onda na raspravu po klubovima i ponovno uvažena kolegica Ljubica Lukačić u ime Kluba HDZ-a. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo, ukratko vezano za Statut Hrvatske radiotelevizije, na početku ću odmah reći da Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava odluku o potvrđivanju Statuta HRT-a. Naime, Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji uređeno je da se Statutom HRT-a uređuje ustrojstvo Hrvatske radiotelevizije i podjela na unutarnje ustrojbene jedinice, zatim tijela HRT-a i njegova nadležnost sukladno uvjeti za imenovanje i razrješenje ravnatelja pojedinih ustrojbenih jedinica, uvjeti za imenovanje i razrješenje glavnih urednika sukladno Zakonu o HRT-u i Zakonu o medijima, zatim uvjeti za imenovanje i razrješenje ostalih urednika, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela HRT-a te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti. Kao i sva druga pitanja u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji. smo već čuli ovaj novi tekst Statuta Hrvatske radiotelevizije za koji na koji Vlada nema primjedbi, dakle u prvom tekstu postojale su nekakve pogreške ali one su doista bile samo nomotehničke naravi i to je ispravljeno. MI u Klubu Hrvatske demokratske zajednice smatramo da će se ovim Statutom omogućiti u potpunosti funkcioniranje Hrvatske radiotelevizije obzirom da znamo da nadzori odbor i Programsko Vijeće HRT-a već rade svoj posao. Dakle, ovim Statutom omogućiti će se imenovanje i trećeg tijela uprave Hrvatske radiotelevizije a onda naravno imenovanje glavnih urednika, urednika ustrojbenih jedinica itd. U svakom slučaju mislimo da će ovim Statutom kao što sam već rekla rad Hrvatske radiotelevizije biti svakako transparentniji da kada se imenuje nova uprava i glavni urednici i urednici ustrojbenih jedinica i urednici programa da će Hrvatska radiotelevizija postati javni servis, o tome smo puno već u ovoj Sabornici govorili i svi to očekujemo stoga Klub Hrvatske demokratske zajednice evo još jednom ističem podržava odluku o potvrđivanju, donošenje Odluke o potvrđivanju Statuta Hrvatske radiotelevizije. Hvala vam lijepa. lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prijavila se uvažena kolegica Sunčana Glavak. Izvolite, kolegice. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Kao što je eto u jednom dijelu svog izlaganja u ime kluba rekla kolegica Lukačić, poslovanje i funkcioniranje Hrvatske radiotelevizije od javnog interesa i smatram da će se i na ovaj način riješiti tzv. kriza nakon više od godine i pet mjeseci čini mi se. Prihvaćanje Statuta Hrvatske radiotelevizije znači u konačnici i raspisivanje javnog natječaja za izbor čelnika javne televizije, a dokument je u cijelosti usklađen sa svim zakonima. Jednako tako usvojene su i primjedbe Vlade Republike Hrvatske. Donošenjem Statuta izabrat će se i ono posljednje tijelo Hrvatske radiotelevizije. Znamo da već do sada i to dobro surađujući, moram posebno istaknuti, djeluje nadzorni odbor i Programsko vijeće HRT-a, izabrat će se dakle i uprava koja će tada moći u potpunosti provoditi i odredbe Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji iz članka 18. koji govori da su svi zajedno odgovorni za uspješan rad i provedbu ovoga zakona, dakle i Programsko vijeće i Nadzorni odbor i Uprava Hrvatske radiotelevizije. Novi statut, samo ću se kratko osvrnuti na ustroj glavnih urednika, predviđa da Hrvatska radiotelevizija ima glavne urednike programa koje predlaže predsjednik uprave i neće biti više, da to tako nazovemo, preklapanja nadležnosti. Hrvatska televizija imat će glavnog urednika, Hrvatski radio imat će glavnog urednika, dakle glavnog urednika radija, novi statut definira i ono što zovemo novim medijima ili kako to u statutu stoji multimediju što znači da će javna televizija na internetu odnosno na svom portalu ostati kao i do sad u integraciji odjela koji već postoji, međutim imat će jednakopravno će jednakopravno i u onom uredničkom smislu svog vlastitog urednika. Želim istaknuti činjenicu da je pohvalno što su Nadzorni odbor i Programsko vijeće, ako se vratimo nekoliko godina unazad, ako se sjetimo kakvi su problemi bili, što se sve događalo na televiziji, želim izraziti zadovoljstvo što su jednoglasno donijeli odluku da se ovakav statut predloži Hrvatskom saboru. Naravno, ništa nije idealno pa tako ne možemo govoriti ni o ovom tekstu da je idealan ali u svakom slučaju ono što je najvažnije je temelj za poboljšanje sadašnjeg stanja na Hrvatskoj radioteleviziji i vjerujem na korist ne samo nas koji smo korisnici javnog servisa već prije svega na veliki broj zaposlenika, ljudi koji žive, koji rade na Hrvatskoj radioteleviziji. Mislim da je i to za njih jednako tako važno. Sukladno svemu ovome, još bih samo željela reći, pohvaliti još jednu odluku koja se dogodila u međuvremenu, što smo definirali ovdje u Hrvatskom saboru, a to je da je Hrvatska radiotelevizija po uzoru na europske javne servise od nedavno dobila i povjerenika za korisnike usluga pa eto možda i da naša javnost zna kome se može obraćati sa svim onim primjedbama koje i mi znamo dobiti kao zastupnici na klupe ili telefonske pozive koji su upućeni nama. Dakle, osoba koja je od sada nadležna za to jest povjerenik za korisnike usluga. Sukladno svemu ovome podržat ću donošenje Statuta Hrvatske radiotelevizije. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Drugih primjedaba i želja za raspravu nema. Vidimo da su se vi usaglasili pa onda i ja zaključujem ovu točku. Glasovat ćemo kao što sam već rekao, predviđa se sutra u 12 S time bi završili današnji rad jer ono što smo imali za danas pripremljeno to je i …/Ne razumije se./… Nastavljamo sutra uobičajeno u 9,30 i to sa točkom dnevnog reda vezano uz sestrinstvo ili Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu. Ugodan nastavak popodneva i doviđenja. Hvala